Izbori, imenovanja i razrješenje. Molim predsjednika Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove poštovanog kolegu Šimu Lučina da podnese izvješće. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege. Današnje prijedloge odluka Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskog sabora usvojio je na 37. sjednici održanoj 28. siječnja 2015. godine. Prijedlog odluke o imenovanju člana Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora. Za člana Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora iz redova predstavnika Katoličke crkve imenuje se doktor Neven Šimac. Nema zainteresiranih. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje prijedlog odluke. Molim glasujte. Glasovanje je završeno. Molim rezultat. Utvrđujem da je većinom glasova, 103 glasa za i 1 suzdržanim glasom i ništa protiv donesena predložena odluka. Izvolite poštovani predsjedniče odbora. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala. Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora nagrade "Ivan Filipović" i prestanku mandata predsjednika i članova Odbora nagrade "Ivan Filipović". U Odbor nagrade "Ivan Filipović" imenuju se: za predsjednika prof.dr. Valter Boljunčić, za članove dr. Boris Jokić, Josip Krunić, mr. Sanja Urek, prof.dr. Snježana Prijić Samardžija, Sunčica Žigić, prof.dr. Vladimir Strugar, Zdenka Čukelj i Zlatko Stić. Dva, članovima Odbora nagrade "Ivan Filipović" imenovanim s početkom mandata 28. rujna 2012. mandat je prestao 28. rujna 2014. protekom zakonskog roka od dvije godine. **Leko, Josip (SDP)** Otvaram raspravu o prijedlogu odluke. Nema zainteresiranih. Zaključujem raspravu. Molim glasujte o prijedlogu odluke. Glasovanje je završeno. Molim rezultat. Utvrđujem da je većinom glasova, 101 glas za, 3 suzdržana glasa i ništa protiv donesena predložena odluka u tekstu kako je predložio predlagatelj. Time smo iscrpili teme o odlučivanju i današnji rad u plenarnom zasjedanju. Zakazujem

točkom Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 779. Drugo je Prijedlog zakona o hrvatskom znakovnom jeziku i po redu. Hvala lijepa. Svako dobro.